**Marko Atlagić** Uvažena gospođo predsednice, Gojković, poštovani ministri,

a onda o predlozima za tužioce.Dozvolite na početku da kažem, da je i ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama,

imaju svoje uporište u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on predstavio narodnim poslanicima Narodnoj skupštini Republike Srbije 9. avgusta gospodnje 2016. godine.

gospodina Aleksandra Vučića je najtransparentniji, najkonkretniji, najveći i najbolji od svih

danas.Gospodo narodni poslanici, ako ne verujete proverite. Ujedno vam dajem na znanje, a nadam se da nemate vi koji podrugljivo pljeskate, i mržnje i na radovanje da je ekspoze predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića, citira u jednom prestižnom međunarodnom časopisu koji se nalazi na „Scimago“ listi,(

nemate.Dozvolite da kažem da se nalazi na „Scimago“ listi, međunarodnog časopisa, time je po prvi put u modernoj istoriji Srbije, jedan ekspoze predsednika Vlade Srbije, citiram na jednom prestižnom međunarodnom časopisu. Da li je tačno gospodo ili ne, proverite. Posebno pozivam da proveri univerzitetskog profesora koji dobacuje. Na stranici 52 ekspozea predsednika Vlade Aleksandra Vučića, piše citiram što se plana rada u oblasti pravosudne profesije tiče, strateški dokumenti su zacrtali aktivnosti usmerene na uspostavljanje stručnosti i odgovornosti i efikasnosti višeg kvaliteta pravde. U narednom periodu pažnju treba posvetiti reformi pravosudnih profesija, završen citat.Upravo citat.Upravo ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama koji je predložio uvaženi narodni poslanik dr docent Aleksandar Martinović ide u tom knjigu?)Suština izmena ovog zakona odnosi se na dužinu trajanja mandata predsednika sudova. Oni bi ubuduće po ovom predlogu bili birani na period od četiri godine uz mogućnost da još jednom budu izabrani na tu funkciju.Hvala vam na kulturi.Isto tako, ovim predlogom zakona predviđeno je da predsednici sudova koji u toku mandata navrše radni vek, funkciju predsednika suda prestaje tek istekom mandata. Naravno, odluku o tome donosi Narodna skupština Republike Srbije.Dame i gospodo, juče ste neki i rekli da ne razumete u kom smislu idu ove promene. Ove promene idu u svrhu dosledne primene Ustava Republike Srbije, koji utvrđuje položaj sudija i predsednika sudova kako bi se postigla efikasnost, odnosno efikasniji rad sudova, a time i ostvarivanje prava građana u sudskim postupcima. Nemam nameru šire to obrazlagati jer je to juče kvalitetnije, stručnije i odgovornije, mogu reći, od mene objasnio gospodin dr Aleksandar Martinović.Dame i gospodo narodni poslanici, mi danas raspravljamo i o izboru tužilaca za ratne zločine. Dozvolite odmah da kažem da je to izuzetno osetljiva tema i veoma odgovoran posao tužioca kao tužioc. Kao samostalni državni organ u krivičnom postupku dvostrukoj ulozi se nalazi i to je vrlo bitno da se kaže o ulozi stranke u krivičnom postupku i o ulozi državnog organa, što mnogi ovde među nama zaboravljaju, zadužen da zastupa državne nacionalne interese Republike Srbije, a državni najviši nacionalni interes Republike Srbije jeste utvrđivanje istine i pravde.Gospodo narodni poslanici, nemam nameru da osporim listu tužilaca, osim dva kandidata, a to je Marina Živković, Viši osnovni sud u Pirotu i Natalija Bobot, Prvi osnovni sud u Beogradu, kao što je to koleginica Pilja rekla, zbog kompetentnosti i stručnosti.Poštovani građani Republike Srbije i poštovani narodni poslanici, dozvolite da kažem još nekoliko rečenica o tome da juče u diskusiji su bili napadani Ministarstvo pravde, u diskusijama bez argumenata, i pojedine sudije.Dozvolite samo da istinu, a vi znate da ja neću napamet ništa da pričam, citiraću

oni su izabrali mrtvog sudiju, pokojnog LJubišu Ristića iz Požege za sudiju, a njihova predsednica Visokog saveta sudstva, Nata Mesarović je izjavila, citiram, da su svi kandidati bili provereni i da su na proveru trošili 200 časova vremena, završen citat.Poštovani narodni poslanici, nije mi objasnila, ni meni, ni vama, ni građanima Srbije do danas kako je samo proveravala, ispitivala mrtvog sudiju LJubišu Ristića, a to je tvrdila da jeste.Kako, gospodo iz stranke bivšeg režima, opravdati činjenicu, a juče ste rekli ovde da se politika meša u izbore tužioca i sudija, da ste izabrali za sudkinju gospođu Sonju Brkić, koja je kršila Zakon o sudijama, jer je istovremeno obavljala dužnost sudije Vrhovnog suda Srbije i predsednika, verovali ili ne, RIK, a vi znate, gospodo koji se bavite sudstvom, da Zakon o sudijama to izričito zabranjuje. Ali, nije tu problem samo. Problem je u tome

Poštovani narodni poslani i gospodo poslanici, odbila je da vrati te pare.Gospodo iz stranke bivšeg režima, vi se kod izbora sudija i javnih tužilaca niste pridržavali niti stručnosti niti osposobljenosti, a najmanje opstojanosti, da ne kažem da ste imali jednog pomoćnika ministra a da nije imao završen Pravni fakultet.

„Reforme koje provodi vlast“, znači bivša „u Srbiji predstavlja posebnu zabrinutost“, završen citat iz knjige „Reforma pravosuđa u Srbiji 2008 – 2012“, stranica 96. 96. ista Evropska komisija kaže, citiram: „Proces reizbora sudija“, a juče ste imali primedbe, „bio je netransparentan, rizikujući time i princip nezavisnosti reforme koje je provela vlast. Bile su kao najgora moguća stvar.“, završen citat, izveštaj Evropske komisije preneo i uvaženi list „Politika“, 07.07.2012. godine. Toliko, gospodo, o vašim juče primedbama, a vi moje proverite i demantujte me.Na kraju o ovom zakonu. Vi znate da je dolaskom gospodina Nikole Selakovića, bivšeg ministra pravde, situacija se poboljšala, iako još uvek ima određenih problema, ali sadašnja gospođica ministar Nela Kuburović, nastavlja da poboljšava situaciju iz dana u dan. u dan. Proći će mnogo vremena da vratimo sudstvo tamo gde mu je mesto.Gospodo narodni poslanici, dozvolite sada i da kažem nešto o tužilaštvu u Haškom tribunalu kao jedan od svedoka od svedoka u suđenju veka, kao svedok gospodina Slobodana Miloševića. Odmah da vam kažem, nikad me niko od novinara do sada nije upitao i na početku da kažem da su se tamo strašne ljudske sudbine sudbine desile za koje još štampa ne zna, a ja ću na kraju reći ko je to i učinio.Dozvolite, kada su u pitanju zločini i Haški tribunal da kažem da je taj sud vrlo čudno i osnovan i vrlo čudno, ne samo sud nego i tužilaštvo, su postupali. Kada su u pitanju zločini Hrvata nad Srbima u Hrvatskoj, ali i drugim narodima, ali u prvom redu nad Srbima u Hrvatskoj, vidim da se gospodin Rakočević smeje na žrtve koje koje spominjem, a onda je istina da brojni zločini nad Srbima u Hrvatskoj za vreme i posle hrvatske zločinačke akcije „Oluja“ nisu kažnjeni.Gospodo narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije, zločinačka akcija „Oluja“ je najveći i najmonstruozniji zločin protiv srpskog naroda zapadno od Drine i najveći pogrom u u Evropi posle Drugog svetskog rata. Ovo vam ne govorim samo kao narodni poslanik i jedan od svedoka Slobodana Miloševića, nego vam govorim i kao stručnjak iz ovog područja.Za osam dana Hrvatska je proterala 280.000 Srba i 280 prezločinačke akcije „Oluja“ i niko do danas nije kažnjen.Poštovane kažnjen.Poštovane dame i gospodo, do danas niko od neposrednih počinioca ubistava ili po komandnoj odgovornosti za više od 1.500 ubistava civila, paljenja srpskih kuća, čitavih sela i gradova i sistematskog etničkog čišćenja akcijom „Oluja“ nije odgovarao.Hrvatska je mogla devedesete godine, da se direktno suoči sa svojom dugogodišnjom zločinačkom prošlošću. Umesto toga, da se odrekne ustaške ideologije, ona i dalje do danas forsira ustašku ideologiju zasnovanu na mržnji i uništavanju svega što je srpsko. Vi to dobro znate ako dobro pratite.Danas je ustaška ideologija jedan od temelja Hrvatske politike koja teži, nažalost, da preoblikuje kolektivnu svest hrvatskog društva, što je pogubno ne samo po Srbe u Hrvatskoj nego i po Hrvate.Ne treba da vas čudi što su Hrvati ponovo postavili ploču sa natpisom „za dom spremni“ u Jasenovcu, jer je danas, nažalost, ustaška ideologija postala najveća hrvatska hrana. Pljačkanje, ubistva civila, silovanje žena, paljenje srpskih kuća, i ne samo srpskih, nego i drugih naroda širom Evrope, skrnavljenje crkvenih objekata je iskonska odlika hrvatskog nacionalnog karaktera od devetog veka do 20. Napisao sam knjigu koju radim 20 godina „Zločini Hrvata od devetog veka do danas“, Sve su inostrani izvori, ne nad Srbima, nego i nad drugim narodima.U Haškom tribunalu hrvatski koljači nisu krivi, ali je zato Milan Martić kriv za bombardovanje Zagreba sa 35 godina za poteze, dame i gospodo, koje je poduzeo kako bi se odbranio od najvećeg etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata, zločinačke akcije „Oluje“, u kojoj je proterano više od 250.000 Srba.Taj

na područja pod zaštitom UN, niti je ikada kaznila Hrvate za bombardovanje i masakriranje Srba u zapadnoj Slavoniji maja gospodnje 1995. 1995. godine.Ono što je najvažnije, a vidim da juče u diskusijama gospodi narodnim poslanicima iz opozicionih klupa nije bilo jasno, gospodo, opštepoznata je stvar, vi koji bar malo prava znate, da je Haški tribunal osnovao nelegalni organ, Savet bezbednosti UN umesto umesto Generalne skupštine. U filozofiji prava i u pravu, ako je nešto osnovano nelegalno, sve odluke koje donosi taj organ, i u budućnosti koje će doneti, one su ništavne.Haški tribunal i kao takav

tačno, ako se zna, a zna se, da Haški tribunal nije zločinački, da je idejni tvorac, molim vas obratite pažnju na ovo, idejni tvorac Haškog tribunala, prvi predsednik tog suda, a nadam se, čini mi se, i zadnji, poslednji, Teodor Meron rekao, citiram: „Osnujmo ad hok sud, pre osnutka, i osudimo sve srpske vođe. Jedino ih tako možemo skinuti s vlasti. Narod stoji za njih.“ Završen citat.Uvaženi narodni poslanici, gospodo iz tužilaštva, Haški tribunal, kao svedok vam kažem, to sam izrekao čim sam došao, sad ponavljam pred vama, pred građanima Srbije, je najveći pravni, najveći politički i civilizacijski izmet kojeg je iznedrila međunarodna zajednica.Na kraju, mi smo juče ovde slušali jednu narodnu poslanicu koja je govorila o tome kako mi trebamo kodificirati odluku Haškog tribunala i Haški sud. Ona ne zna da tu nakazu od suda nije osnovao ilegalni organ.

iz jedne minorne poslaničke grupe čiji je predsednik te grupe, verovali ili ne, bio kandidat za predsednika Srbije i koji je u programu naveo otcepljenje KiM od Republike Srbije. Između njega, a radi se o Nenadu Čanku, i Hašima Tačija nema nikakve razlike.Na kraju, nije on jedini u ovom visokom domu, a nema ga nikada u ovom visokom domu kao poslanika, koji je takvu tezu javno izneo, ali građani su me zadužili da to kažem, to kažem, ima još narodnih poslanika koji sede ovde u ovom visokom domu i jedan od njih je Čedomir Jovanović, koji je rekao, citiram,

godine.Gospodo narodni poslanici i uvaženi građani, ja nosim vaš zahtev, tačno, precizno danas ovde, 05.04. gospodnje 2016. Albin Kurti je izgovorio na B92 Info da bi voleo da predsednik Vlade u Srbiji bude Čedomir Jovanović i Žarko Korać, jer oni priznaju nezavisnost Kosova.Dalje, 26.10.2012. godine Čedomir Jovanović je rekao: „Republička vlast je trebala i još uvek treba Vojvodinu da odvoji od Republike Srbije i da joj prizna puni suverenitet i ona treba biti nezavisna zemlja“.Na kraju, poštovani narodni poslanici, kao čovek struke, poslednju rečenicu vam govorim, postoje dve najveće mrlje u istoriji srpskog naroda. Jedna je bila 13.07.1813. godine, kada je vožda Karađorđa ubio Nikola Novaković, kada su mu oderali glavu, zasolili, napunili pamukom i poslali u Carigrad. I druga, 28.06.2001. godine, kada je predsednika Slobodana Miloševića grupa ljudi na čelu, pored ostalog, i sa jednim narodnim poslanikom Čedomirom Jovanovićem, kad su ga na prevaru na Vidovdan ispratili nevina u Haški tribunal.Voleo bih da istorija demantuje ove moje reči, a sve će na videlo izići. Hvala lepo, uvaženi gospodo narodni poslanici. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Reč

te tako dobih i ja priliku da primedbujem o povredi Poslovnika, jer član 108. se krši u kontinuitetu, doduše, selektivno.Ne vidim razlog zašto je prethodno govorniku, i ne samo njemu, već i gospodinu Rističeviću, dozvoljeno da krši član 106. Jer, evo, recimo, pošto brojke sve govore,

Onda je bio jedan mali pokušaj da u narednih tri minuta i 37 sekundi čujemo nešto o ovoj temi zbog koje smo se danas skupili, te smo završili sve na kraju sa još osam minuta i jednom sekundom o drugim temama, prethodnim režimima, prethodnim vlastima i ekspozeu.Takođe, gospodin Rističević nam se obratio sa svojim belim stadima i čobančićima, vinogradima i svim ostalim što ga interesuje na potpuno neprimeren način i u trenutku kad uopšte ne treba raspravljati o tome. Pošto u svakom zlu ima nečeg dobrog, ja sam zaključila usput da je on izgleda u nekim rođačkim odnosima sa tom čuvenom porodicom tužioca Dedić, jer ih je tako zdušno branio da ja ne mogu da vidim drugi razlog, te vas molim, došlo je da vas molim, gospodine predsedavajući, mada se ovo odnosi delom i na prethodnu predsedavajuću, da se potrudite da član 108. ne kršite i da vodite računa o redu na Skupštini, odnosno da se poslanici drže utvrđenog dnevnog reda i da samo govore o temama koje su na dnevnom redu. Hvala vam najlepše.(Marko da je kolega Atlagić uglavnom bio u temi, ne baš uvek, ali, jako je teško da pretpostavi predsedavajući šta će koji poslanik u određenom momentu da kaže.Široka je tema, reč je o izboru nosilaca javno-tužilačkih funkcija.Ne

Izborom novog tužioca, kroz svoju diskusiju je hteo da ukaže da te propuste ne treba ponoviti ili tolerisati. Ne znam zašto to nekome smeta?Prvih smeta?Prvih 11 minuta je govorio o ekspozeu predsednika Vlade, koji je značajan deo ekspozea posvetio nezavisnosti i samostalnosti nosilaca sudijskih funkcija i samostalnosti nosiocima javno-tužilačkih funkcija, onako kako piše u Ustavu,

(Da)Kolega Atlagić, povreda Poslovnika. **Marko Atlagić** Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, kako sam rekao, dostojanstvo Narodne skupštine – vi ste objasnili povredu, ali ostala je još jedna rečenica da dodam.Kada sam citirao ekspoze, hteo sam da kažem da je to manir svakog vrlog narodnog poslanika u svim parlamentima sveta, i program, ako drže do svoje države, do svoje Vlade

Zahvaljujem.Poštovane koleginice i kolege, gosti iz Vlade Republike Srbije, ja ću se osvrnuti na tužilački deo dnevnog dnevnog reda i odmah skrenuti pažnju na niz otvorenih pitanja juče, a koja su, nažalost, i do danas ostala kao otvorena i koja je pokrenuo kolega Marko Đurišić, tražeći odgovor na i danas u nekoliko navrata ponovljene stvari o onom biografskom delu za kandidate za tužioce koji se tiče akademskog perioda, odnosno same dužine trajanja studiranja, proseka, itd, što bi nama kao narodnim poslanicima moglo da da određene upute kada dođe Dan za glasanje.Ono se desilo juče, a to je da je ministarka odgovorila da ne smatra da treba da nam da takve informacije, vi to ne smete da radite. Vi to vrlo dobro znate. Sve i da smatrate da one nisu potrebne, kada vas narodni poslanik o tome pita, dužni ste da na njih odgovorite. Ja sam zaista očekivala da ćete danas doći sa tim informacijama. Pošto se to nije desilo, imamo vremena do Dana za glasanje i ja vas molim da o svim kandidatima dobijemo od vas, ne od Poverenika, sve podatke koje su narodni poslanici tražili za tužilačke funkcije.Ono što mene naročito brine u ovom preobimnom dnevnom redu jeste onaj deo koji se tiče Tužilaštva, odnosno tužioca za ratne zločine. Imajući priliku da vidim programe dvoje kandidata, Milana Petrovića i Snežane Stanojković, vrlo je jasno da imaju potpuno suprotne ili suprotstavljene prioritete. Kandidat Milan Petrović za svoje prioritete je istakao jačanje regionalne i međuregionalne saradnje na svom polju delovanja, uz potpuno jednak tretman prema svima, bez obzira na nacionalnu, versku ili etničku pripadnost.S druge strane, kandidatkinja Snežana Stanojković je u svom programu markirala da bi preispitala regionalnu saradnju i takođe dala prednost zločinima odnosno slučajevima u kojima su žrtve Srbi, što je, naravno, složićete, potpuno suprotno i domaćem i međunarodnom pravu i svim normama i svim okvirima koji se tiču tiču bilo kog tužilaštva za ratne zločine.Međutim, mi smo u radnom materijalu dobili kao prvopredloženu Snežanu Stanojković. Iz tog razloga ja ističem ozbiljne rezerve prema većini koja će u Danu za glasanje izabrati tužioce ili tužiteljku za ratne zločine.Ono što naročito želim da istaknem jeste sledeće. Sve i da imamo najbolje kandidate na svetu za tužioce za ratne zločine, mene jako zanima kako će oni postupati kada stupe na dužnost, a naročito da li će se u ratne zločine mešati i istraživati na taj način da se ne bave samo izvršiocima, već i onim što smo mi jako dugo godina nosili kao strašno tešku hipoteku naše prošlosti, a to su ratni huškači.Ja nemam amneziju i dobro pamtim ratno-huškašku perjanicu iz 90-ih godina Aleksandra Vučića, koji je bio na funkciji ministra informisanja, dakle, bivšeg ministra informisanja, i nadam se da će bilo ko ko bude izabran za tužioca za ratne zločine krenuti i od vrha piramide, time pokazujući svoju autonomnost, svoju nezavisnost, svoju profesionalnost, da su svi jednaki pred zakonom i da će propitati naročito one koje su na rat huškali, a ne samo one koji su zločine izvršili.Baš sam juče gledala snimak nekog govora Aleksandra Vučića iz Gline, pred ljudima u uniformama, vojnim, paravojnim, to bi Tužilaštvo trebalo da istraži, gde je poklično izgovarao pozive na stvaranje Velike Srbije, a nemam baš utisak da se Velika Srbija jedino stvara u miru, a, na primer, jedino Velika Albanija u nemiru.

Svakako, predsedavajuća, član 107, a naravno i član 104, jer, pre svega, malopređašnji govornik nije uopšte govorio o tački dnevnog reda. Član 107. zato što se na ovako jedan grub način obmanjuje javnost javnost i vređaju se određeni državni funkcioneri, posebno s tom pričom o ratnom huškanju.Da podsetimo uvaženu koleginicu, a i čitavu javnost, Aleksandar Vučić je politikom krenuo da se bavi 1993. godine. Rat je već uveliko trajao. I to je potpuno neverovatno da neko ko je tada student još uvek na Pravnom fakultetu može da bude ratni huškač. A neki koji su tada bili aktuelni političari, a gde je uvažena koleginica bila u njihovoj stranci, zalagali su se za Srijem Hrvatskoj.

zaista ne dolaze do javnosti, jer se ovako obmanjuje javnost. Šta je ko izjavljivao mislim da njoj ne bi bilo uputno da o tome govori, pošto o ratnom huškanju tek bi mogli da popričamo, posebno sa njenom bivšom partijom. Hvala.

Potpuno, ali potpuno, nepotrebno i potpuno neprihvatljivo. Dakle, da se na ovakvim temama i na ovakav način, kao što smo čuli malopre, prave neke političke karijere, pitanje je, uzgred budi rečeno, gde i u kakvom okruženju, to nek bude pitanje za onoga ko je ove stvari uradio malopre, to je apsolutno ispod svakog nivoa, iz više razloga. Prvo, čistom klevetom, pričamo o ratnom huškanju, zbog čega? Zbog toga što je neko umeo da da reč podrške za svoj narod onda kada je bio ugrožen, ne da napadne i uperi prst u bilo koga drugog, nego da ohrabri i pomogne svog. To se naziva huškanjem, svaka čast.Neprihvatljivo i mnogo neprihvatljivije iz jednog mnogo važnijeg razloga, zbog toga što dolazi od onih od kojih dolazi. Hajdemo sad ovako, čuli su svi ovde i svi koji ovo prate ko je Ramuš Haradinaj, je li tako? Čuli su vrlo dobro. Čuli su da je Karla Del Ponte lično, u svojstvu tužioca, rekla da je taj čovek neposredno odgovoran za svirepa ubistva, likvidacije, progon, silovanja, deportacije ljudi, za ista etnička čišćenja. Zna, ne Srbija, svet celi zna o kome je reč. E, sada, da danas nama, pominjući Aleksandra Vučića, onakve besmislice malopre izgovori neko ko dolazi iz neposrednog okruženja izbornog štaba ljudi koji su pravdali Ramuša Haradinaja, koji su optuživali Srbiju zbog toga što se on slobodno šeta i oni koji su stajali ponosno sa svojim novim kompanjonima, koliko juče, ovde u Domu Narodne skupštine da iste te stvari, te užasne stvari, u svrhu zaštite Ramuša Haradinaja, ponove. Ti nama da ovde sole pamet. Neka gleda Srbija, a oni slobodno neka kažu još koji put, čuće ovo iznova. Hvala lepo.

Zahvaljujem.Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministri sa saradnicima, poštovani građani Republike Srbije, kolege poslanici i poslanice, poslanice, u svom govoru osvrnuću se na jedan zakon, to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podneo šef poslaničke grupe i narodni poslanik, gospodin Aleksandar Martinović, zato što mislim da juče i danas od strane opozicionih poslanika ni jedna suštinska primedba nije izneta, u stvari jedina primedba koja je izneta odnosi se na to što je šef poslaničke grupe i narodni poslanik, Aleksandar Martinović, u skladu sa zakonom i Poslovnikom, radio svoj posao, odnosno predložio Vladi, a Vlada Narodnoj skupštini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Tako radi šef poslaničke grupe SNS, i rad i odgovornost narodnih poslanika,

nisu velike, ali su suštinski vrlo značajne i tiču se same biti Zakona o sudijama. Zašto su jako važne i zašto su jako značajne? Zato što je dužnost narodnih poslanika da prati i kontroliše implementaciju donetih zakona u Narodnoj skupštini.Narodni poslanik, gospodin Aleksandar Martinović primetio je, i zato je predložio izmene i dopune Zakona, da je dosadašnja primena Zakona o sudijama, ima neke nepreciznosti koje treba jasnije definisati, a sve polazeći od Ustava, od člana 143. stav 4. koji definiše Vrhovni kasacioni sud, kao najviši sud u Srbiji. Iz tog razloga, nije logično da predsednici Vrhovnog kasacionog suda, s obzirom na složenost njihovog izbora i neodgovornost koju imaju, imaju isti mandatni period kao predsednici drugih sudova.Iz tog razloga predloženo je skraćenje mandata predsednika drugih sudija godine, uz mogućnost, naravno, da oni budu izabrani još jednom na mandatni period od četiri godine, ali to će, naravno, isključivo, zavisiti od efikasnosti rukovođenja pravosudnom institucijom, odnosno od efikasnosti njihovoj kao predsednika sudova.Ove izmene dopune i dopune Zakona, itekako su značajne i sa aspekta ostvarivanja prava građana koje je, inače, garantovano Ustavom i to prava građana na pravično suđenje, što i predviđa član 32 Ustava.Moram Ustava.Moram da kažem da je Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i resorno Ministarstvo pravde u prethodnom periodu donelo niz zakonskih rešenja čija je implementacija otpočela i koji, itekako, utiču i na pravnu sigurnost građana, ali i na poboljšanje sudijske funkcije, odnosno na poboljšanje pravosuđa uopšte.Napomenuću samo neke od tih zakona, to je Zakon o javnim beležnicima, odnosno notarima, na koji je Republika Srbija čekala čitavih 70 godina i doneti su u mandatu Vlade Aleksandra Vučića. Takođe, moram da istaknem i Zakon o izvršenju i obezbeđenju čija je primena počela 01. jula 2016. godine, i zahvaljujući čijoj primeni, odnosno zahvaljujući implementaciji ovog Zakona, imamo za 900.000 manje ranije rešenih izvršnih predmeta. Prema tome, na taj način, sudovi su, itekako, rasterećeni, a rasterećenje sudova znači zakazivanje češćeg suđenja, veća dostupnost pravde građanima, mogućnost da se češće zakazuju suđenja i da građani u razumnom roku ostvare svoja prava pred sudom.Moram da istaknem i finansijski ugovor koji se odnosi na izgradnju pravosudnih institucija, odnosno na izgradnju objekata pravosudnih institucija, a pre svega tiče se objekta Palate Pravde, površine 25.000 m2, radi se o jednoj od najvećih investicija u Republici Srbiji. Moram da pohvalim, takođe, i rekonstrukciju u Katanićevoj ulici, tj. Vojno-tehničkog instituta, gde su već počeli sa radom Drugi osnovni sud, Drugo osnovno javno tužilaštvo, Republičko javno tužilaštvo, Državno veće tužilaca, a i neki sudovi iz Palate Pravde su prebačeni. Ukupna površina tog prostora je 14.000 m2.Takođe, moram da istaknem da je Vlada sve ove godine 2013, 2014, 2015 godine, itekako, dala značaj na unapređenju, odnosno na izgradnji pravosudnih objekata i to širom Srbije, ne samo u Beogradu. Krajem prošle godine počela je izgradnja Prekršajnog suda u Požarevcu, u februaru ove godine počela je izgradnja Prekršajnog suda Prekršajnog suda u Pančevu, 2016. godine, posle 20 godina, sazidana je prva zgrada u Raški i to je upravo zgrada za potrebe Prekršajnog suda.Moram da napomenem da je ovim projektom, odnosno budžetom, da su predviđena sredstva od milion i za završetak radova Prekršajnog suda u Užicu. Uz Prekršajni sud u Užicu radi se na izgradnji i Privrednog suda.Naravno, SNS u Danu za glasanje, podržaće sve iznete predloge.

zakona, izmenama i dopunama Zakona o sudijama, odnosno na činjenicu da se danas u raspravi koriste suprotni argumenti u odnosu na raspravu pre četiri godine kada je ista ova većina promenila Zakon o sudijama koji je predviđao mandat predsednika sudova od četiri godine i mogućnost reizbora

SNS.Danas ne možemo da čujemo koji je to razlog, koji su to argumenti da se vraćamo na ono staro, ono što ništa nije valjalo. Koja je to pamet?Mogu da razumem predlog koji je došao od kolege Martinovića koji tada nije bio deo vladajuće većine, bio je u nekoj drugoj stranci. Ali, ne mogu da razumem ćutanje ministarke. Ona nije bila ministarka pre četiri godine, tri i po. Bio je njen kolega iz stranke i ona baštini valjda ono što je rađeno u prethodnom periodu, u vreme te većine, i da objasni kako on to nije bio u pravu kada je doneo ovde u parlament predlog izmena zakona da se ukine mandat od četiri godine i produži na pet i ukine mogućnost reizbora. Sada je ovo tako dobro.To je diskusija koju sam ja hteo da čujem, ali ne mogu da dođem.Puna su usta priče kako će ovo da pomogne efikasniji rad sudova, a evo ga primer tačka 9. dnevnog reda – Predlog za izbor sedam predsednika sudova koji je došao u Skupštinu 31. oktobra, gospodo, prošle godine, pre šest i Tek danas je na dnevnom redu. Kako rade ti sudovi prethodnih šest i po meseci? Efikasno i u korist građana? Ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran što šest i po meseci ovaj predlog stoji u proceduri i nije usvojen? A mi pričamo o efikasnosti i potrebi da sudovi rade efikasno i u korist građana. Kako su radili onda u ovih prethodnih šest meseci? Ko je garant ove većine koja se ovako ophodi prema izboru predsednika sudova da će se to promeniti u budućnosti? Nikakav.Potpuno iste argumente i diskusije slušamo kada se radi o izboru Tužioca za ratne zločine. Ne možemo da čujemo ko će biti podržan od strane većine. Isti argument - u Danu za glasanje podržaćemo najboljeg. Pre godinu i po dana nije bilo najboljeg. Kandidati koji su danas pred nama, jedna kandidatkinja je dobila 75 glasova, drugi kandidat pet glasova narodnih poslanika.Šta se promenilo u godinu i po dana da očekujemo da će sada imati izbor Tužioca za ratne zločine? Nismo čuli ništa, nijedan argument, nijednu podršku za njihov rad, program koji su izneli u budućnosti. I treba da čekamo zvonce u Danu za glasanje da vidimo ko će biti izabran. To je slika ove vladajuće većine i načina na koji se upravlja Srbijom već pet godina.Drago već pet godina.Drago mi je da je tu ministar Vujović, koji juče nije bio tu, da kaže nešto o ovim zajmovima koje treba da uzmemo danas. Da kaže na koji način će biti potrošeno 182 miliona evra za zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća? Kako se ostvaruje recimo „Stub A“ gde kaže da ovaj zajam treba da obezbedi racionalizaciju struktura zarada zaposlenih u javnom sektoru i sprovođenje predaktivnosti kroz usvajanje Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Sad ja vas da pitam, u tom zakonu stoji do jula 2017. godine, a trebalo je da bude do 1. januara 2017. godine, biće donet Zakon o platama zaposlenih u lokalnim samoupravama i AP Vojvodine. Hoće biti donet do 1. jula ministre? Vi znate da neće. Vlada ne radi celu ovu godinu. Vlada će da padne za nekoliko dana. Imaćemo izbor nove Vlade. Da li će biti usvojeno 1. jula? Neće. I ako vi budete ponovo ministar finansija, vi ćete morati da odete u Međunarodnu banku za obnovu i razvoj i da kažete – izvinite, evo mi ne poštujemo obaveze koje smo preuzeli. Neće vam biti prvi put, tako da ste navikli. Ali, mi nećemo da vam damo podršku za to jer vi znate da ono što ste potpisali ne možete da ispoštujete. To je jedna tačka.Da ne govorim o stanju i o tome kakve efekte imamo u finansijskoj konsolidaciji javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i „Srbijagas“. Da li možemo mi uopšte i kada ćemo o tome da razgovaramo? Ni jednu jedinu reč nismo čuli o tome u dosadašnjoj raspravi, a evo spremili ste, poslali ste nam danas, Vlada jedino što radi, evo, nova dva sporazuma o dva nova kredita za EPS – 45 miliona evra i za EMS – 15 miliona evra. Ima li kraja tom zaduživanju, a da ne pričamo o rezultatima? Zadužujemo se na ime EPS, a proizvodnja struje manja 20% u januaru i februaru mesecu ove godine. Ko je za to odgovoran, neko rukovodstvo iz 2012. godine ili ljudi koji već pet godina urušavaju „Elektroprivredu Srbije“?To su stvari o kojima ovde treba da se razgovara i bez te rasprave nemate našu podršku za ove zakone. **Aleksandar Martinović** Javio sam se za reč kao predlagač zakona.Razumem da je prethodni govornik ozlojeđen rezultatima izbora na kojima je njegov kandidat teško potučen. Negde se sakrio u mišiju rupu. Niko živi ne zna gde je. je. Razumem da je prethodni govornik ozlojeđen što pripada stranci koja je toliko moćna i jaka da ne može da na predsedničkim izborima kandiduje svog predsednika, nego kandiduje potomka, kako beše Marijane, Murat Age Puzdevca. Ja to sve razumem.Razumem to što

Takve je proklamacije pisao Franjo Josif. Kaže – „mi Franjo Josif naređujemo to i to. Mi Franjo Josif naređujemo to i to“. Je li tako Marko?Sedi čovek sam bez predsedničkog kandidata, nigde živog poslanika oko njega nema iz njegove stranke i – „mi nećemo i mi nećemo i mi smo protiv i mi smo za ovo i mi smo za ono itd“.Prvo, što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama stvar je potpuno jasna. NJegoš kaže – „Vrijeme je majstorsko rešeto. Prečistiće ono ove stvari. Sitnarije djecu zabavljaju“.Dakle, vreme je pokazalo da je zbog efikasnosti u radu sudova u Republici Srbiji, da je zbog kvaliteta rada predsednika sudova potrebno pristupiti izmenama Zakona o sudijama u smislu da se sa jedne strane napravi distinkcija između Vrhovnog kasacionog suda kao najviše sudske instance u Republici Srbiji, čiji se predsednik bira po Ustavu Republike Srbije na pet godina i ne može biti ponovo izabran i svih ostalih sudova u Republici Srbiji za koje sama ja, a ne mi, dakle ja kao narodni poslanik predložio da se predsednici sudova biraju na period od četiri godine i da mogu biti ponovo izabrani na tu funkciju i takođe predložio sam da predsedniku suda koji u toku mandata navrši radni vek sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda.Uopšte ne vidim razlog zašto su ovi predlozi izazvali toliku nervozu kod gospodina Đurišića koji očigledno smatra da je neka grupa – sam za sebe i ja nemam ništa protiv toga, ali mislim da Predlog zakona ne treba da stvara toliku impulsivnost jer je reč o jednoj promeni koja može samo da donese dobro po mom mišljenju srpskom pravosuđu.Gospodin Marko Đurišić je juče napustio sednicu Narodne skupštine kada je smatrao da mu je ovde postalo dosadno, pa nije ostao do kraja da čuje argumentaciju Srpske napredne stranke vezano za tačku 2. dnevnog reda, vezano za ovaj zajam, o tome su pričale i njegove bivše kolege iz Demokratske stranke, kako se mi dodatno zadužujemo, kako ne valja ništa u Elektroprivredi Srbije, kako se povećava javni dug, itd.Mi smo juče pokušali da objasnimo kolegama iz Demokratske stranke, pokušaćemo to i danas da objasnimo gospodinu Đurišiću da je u pitanju u stvari reprogram zajma iz 2010. godine, kada je kreditni rejting Srbije bio mnogo niži i mnogo slabiji nego što je sada, kada smo uzimali kredite po kamatnim stopama od pet, šest, sedam, osam i više posto, a sada reprogramiramo kredit po kamatnoj stopi od 2,2%.Sad gospodin „mi“ može da se okrene na glavu, ali činjenica je da srpska ekonomija i da srpske javne finansije stoje bolje nego kada je „mi“ i kada je njegov Boris Tadić upravljao ovom državom, kada smo imali stopu rasta bruto društvenog proizvoda minus 3,6%, a sada imamo 3%, 3,5%, idemo na 4%, kada nam se povećava kreditni rejting, kada možemo da pomognemo radnicima „Goše“, koje je gospodin „mi“ upropastio 2007. godine, kada je fabrika privatizovana. sve su to argumenti zašto treba podržati ovaj Predlog zakona iz tačke 2. dnevnog reda.Takođe, gospodin „mi“ juče nije mogao da čuje argument Srpske napredne stranke da smo za prva četiri meseca ove godine uspeli da vratimo 700 miliona evra i da spustimo javni dug, što pokazuje da je politika Vlade Republike Srbije, da je politika Ministarstva finansija, da je politika Aleksandra Vučića apsolutno ispravna i da je ona dovela do toga da smo ozdravili našu ekonomiju i da smo ozdravili naše javne finansije i vi ćete gospodine Vujoviću u danu za glasanje i, naravno, Vlada Republike Srbije imati punu podršku poslaničke grupe Srpske napredne stranke i naših koalicionih partnera za Predlog zakona iz tačke 2. dnevnog reda, a da li će gospodin „mi“ da podrži vaš Predlog zakona, to je sada na njemu da odluči nakon što čuje argumentaciju i drugih poslanika iz Srpske napredne stranke. **Dušan Vujović** Hvala lepo.Samo ću o činjenicama. Znači, vi ste u predlogu ove tačke dnevnog reda dobili i na engleskom i na srpskom dokument koji prati ovaj zajam. Smatrali smo da nije potrebno da vam objašnjavamo opštu prirodu takozvanih programskih zajmova, pošto tu sredstva idu za opštu upotrebu u budžetu, a programski deo se odnosi na stvari koje su po pravilu uglavnom ispunjene pre nego što je uopšte taj kredit bio na razmatranju Saveta direktora Svetske banke i da u potvrdi na strani 5. srpskog prevoda, tačke stub A, stub B i stub C postoje navedene pojedinačno sve stvari koje su urađene pre Saveta direktora. Znači stub A - zajmoprimac je usvojio okvir za praćenje sprovođenja Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza, zajmoprimac je doneo Zakon o načinu određivanja, doneli smo prvu gornju granicu sa sve datumima i brojevima svih projekata navedenih ovde, zajmoprimac je usvojio Zakon o sistemu plata, to je bio onaj opšti zakon, pre godinu dana je donet.Tek „Pepu 2“ kredit će možda razmatrati ono o čemu vi govorite, „Pepu 1“ je već to sve urađeno, znači sve je urađeno, idemo dalje. Zajmoprimac je pre saveta Agencije za energetiku doneo saglasnost i program energetski zaštićenih lica i program restrukturiranja EPS, doneo je program Nacionalnog odbora optimizacije radne

da stvarno moramo da poštujemo činjenice. Ovde razgovaramo o ratifikaciji dokumenta koji je već usvojen sa gomilom dokumenata koji su doneti. Prema tome, radi tačnog informisanja – to sve postoji. Da li imamo snage da to nastavimo, što će biti predmet nastavka, pošto ovo nije kraj ovih reformi u ovom sektoru, to je drugo pitanje i to je pitanje posebne rasprave. Prema tome, ovo je sve doneto.Drugo, ovo čeka mesecima da bude usvojeno i reč je o 182,6 miliona evra. To su pare koje idu na opštu podršku budžetu, po kamatnoj stopi od 0,7%. Mnogi zajmovi su 6,7%, prosečna kamatna stopa našeg druga je 4,31% sa stanjem duga na 30. april ove godine.Stanje duga je bilo 24,15 milijardi evra, kamate su ove godine procenjivane da će biti 128, a ne 135, kao što smo planirali u budžetu. Biće bolje zato što je povoljnije kretanje valutnih kurseva i kamata u svetu. očekujemo da ćemo platiti 128 milijardi, što je milijardu i 40 miliona evra, što je u proseku 4,3%, 0,7% je šest puta jeftinije. Znači, mi ćemo sa ovih 182,6 miliona šest puta jeftinije platiti i vratiti neke kredite. Koliko će nam trebati, kolega Martinović je već rekao ovde da imamo 600 miliona manje zaduženje, da je deficit manji za 600 miliona evra nego što smo planirali i da smo smanjili dug za 650 evra od početka ove godine. Mi svaki cent beležimo i vodimo vrlo precizno. Prema tome, smanjujemo potrebno zaduživanje, smanjujemo potrebno finansiranje, a ovim refinansiramo obaveze po šest puta nižoj kamatnoj stopi.Ako mislite da to nije dobro, samo da napomenem jednu stvar koja ne piše nigde, Svetska banka ima vrlo ograničene resurse i daje ih samo tamo gde su sigurni da će biti ostvareni razvojni rezultati koji se planiraju. Mnoge zemlje ne mogu ni približno da dobiju po stanovniku onoliko sredstava koliko je Srbija dobila u protekle dve godine zato što se pokazali kao vredan partner koji ostvaruje ove stvari.Prema tome, bolje funkcionisanje EPS. Da li smo završili sve? Nismo, ne dobija EPS pare uopšte ovde. ovde. Ovo dobija budžet pare za sprovođenje programa restrukturiranja EPS-a, to je priroda „divalopman polis louns“, odnosno programskih zajmova, kojim se produžavaju reforme, a sredstva daju za budžet. Ovo je nedvosmisleno šest puta jeftinije od prosečnog zaduživanja Srbije, nedvosmisleno jako dobro za jako dobro za Srbiju, jako dobro za sve što radimo.Ako je to potrebno da kažemo još jače, ovo podržava sve ono što se dešava. To što je pala proizvodnja električne energije u prvom kvartalu, nije pala zato što je neko želeo, tu se dogodile razne stvari, uključujući loše vremenske uslove i nadam se da će oni vrlo brzo to kompenzirati, pošto taj pad nije normalan

On je predlagač, ako niste znali. Poštovani poslaniče, on je predlagač. Samo mi recite kome

Hvala.I dalje nisam dobio odgovor ni od kolege Martinovića, ni od poslanika većine, kako je sada argument da mora da se drugačije uredi izbor predsednika drugih sudova od izbora predsednika Vrhovnog kasacionog suda, ako je pre tri i po godine upravo taj argument da mora na isti način da se uradi izbor predsednika sudova i dužine, odnosno mogućnost reizbora bio da se promeni zakon? Koja se to pamet desila i koje je to znanje i šta je posledica bilo da dođemo do ove promene?Ima kolega Martinović pravo da predloži zakon, kao i svaki narodni poslanik, imam i ja to pravo. Imam 15, 20 zakona koje sam predložio, nijedan ne može nikada da dođe na dnevni red i verovatno nikada neće doći dok smo u opoziciji.Kad u opoziciji.Kad govorimo o tome kako se odnosi ovaj parlament i kako radimo i u čemu je problem to je problem, ne što je predložio poslanik, nego poslanik vladajuće većine, i to može po hitnom postupku da dođe na dnevni red, a predlozi poslanika iz opozicije, ima ih preko 60, 70 u proceduri, ni jedan ne može da dođe na dnevni red.Ali, problem je što ovakva izmena, kada čujemo ovo je temeljna, ovo je krucijalna izmene, nije plod neke javne rasprave, nije plod neke analize, nekih podataka koji će da kažu to je zbog ovoga ili onoga, nego argument koji je korišćen pre tri i po, četiri godine, sada se samo okrene i kaže – hajdemo sada drugačije.Mi

Poštovane predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, već nekoliko puta imali smo prilike u prethodnom izlaganju da čujemo da postupak predlaganja javnih tužilaca nije bio transparentan i da je bio veliki pritisak političke vlasti na predlaganje ovih kandidata. Iako je po prvi put pred narodnim poslanicima lista kandidata koji su predloženi isključivo od strane struke, od strane predstavnika Državnog veća tužilaca i sudija koji su učestvovali u radu komisija i koje je Vlada prihvatila bez ikakvog oklevanja.Pošto nije jasno kako je došlo do toga da budu predložena dva kandidata za tužioca tužioca za ratne zločine moraću da upoznam one koji nisu upoznati sa procedurom na koji način se vrši postupak predlaganja.Pre svega, Državno veće tužilaca obrazuje komisiju koja boduje rad, odnosno vrednuje rad javnih tužilaca i vrednuje program rada koji je predstavljen od strane tužilaca iako su neki poslanici juče govorili da nisu imali prilike da se upoznaju sa programom, danas iznose pojedinosti iz tog programa, pa mi nije jasno na osnovu čega su došli do tih podataka. I upravo ta komisija koju čine isključivo tužioci i sudije izvršile vrednovanje i rangiranje kandidata i maksimalan broj bodova, svaki kandidat može da dobije 70 bodova.Na konkurs za izbor tužioca za ratne zločine bilo je prijavljeno šest kandidata. Prvoplasirani kandidat je dobio 69,6 bodova, poslednji kandidat je dobio 40,8 bodova.Državno veće tužilaca je prihvatilo listu koja mu je bila dostavljena i smatrala je da Vladi treba da prosledi listu kandidata koji su dobili najveći broj bodova, tako da je predloženo da se za kandidata za tužioce za ratne zločine izabere jedan od kandidata i to Snežana Stanojković, Milan Petrović i Dejan Terzić.Ono što takođe moram da istaknem, da sam juče tokom diskusije više puta rekla da je Vlada razmatrala sva tri kandidata i na osnovu njihove birokratije, a smatrajući pre svega zamenici koji su postupali u Tužilaštvu za ratne zločine i na osnovu njihovog dosadašnjeg iskustva su upoznati sa organizacijom rada u Tužilaštvu za ratne zločine i najviše zavređuju da budu izabrani za kandidate, tako da su se upravo ta dva kandidata našla danas pred narodnim poslanicima.Kada je reč o prosečnoj oceni kandidata smatram da se ovde pravi zabuna i nije dovoljno jasno da postoji razlika u postupku izbora zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca.Javni tužioci i svi kandidati o kojima danas ovde možemo da raspravljamo su lica sa dugogodišnjim iskustvom. Uglavnom su lica koja su i do sada obavljali funkcije javnih tužilaca i upravo su to kandidati koji su bili birani tokom 2009. godine, pa tada niko nije postavljao pitanje o njihovim prosečnim ocenama i smatram da ne treba da se krije i te kako, ali kada je reč o izboru javnih tužilaca koji imaju dugogodišnje iskustvo, prosečna ocena na fakultetu ne treba da bude presudna prilikom izbora, i nije tačno da je ni od Državnog veća tužilaca, niti od Ministarstva pravde tražen podatak o prosečnoj oceni, traženi su podaci kada je reč o zamenicima javnih tužilaca i mislim da je Državno veće tužilaca tu svoju obavezu ispunila i dostavila podatke Narodnoj skupštini kada je reč o onim kandidatima koji prvi put biramo na javnotužilačku funkciju i kada možemo uopšte posmatramo njihovu prosečnu ocenu.Ono što takođe želim da istaknem kada je reč o kandidatima koji su predloženi za tužioce za ratne zločine, mislim da je izrečena neistina da je jedan kandidat u svom programu istakao da će prekinuti saradnju sa regionalnim tužilaštvima i da će se samo posvetiti procesuiranju onih zločinaca koji su počinili krivično delo prema srpskim civilima za razliku od drugog kandidata koji insistira i na daljoj međunarodnoj i regionalnoj saradnji. Ono što je bitno da su oba kandidata koji su danas pred vama i o kojima možemo da raspravljamo i te kako potencirali na unapređenju međunarodne i regionalne saradnje i kandidat koji je prvoplasirani takođe ističe da je neophodno da se unapredi saradnja i sa hrvatskim odvjetništvom i sa specijalnim tužiocem BiH upravo kada je reč o procesuiranju ratnih zločina.Ukoliko neko u programu rada koji je jedan od kandidata istakao gde potencira da treba koristiti institut suđenja u odsustvu smatra da je privilegovanje i procesuiranje onih zločinaca koji su činili zločine prema srpskom stanovništvu, onda ne znam šta treba da kažem kada imamo na desetine postupaka koji su u prethodnom periodu vođeni i bili upravo obustavljeni kada su u pitanju okrivljena lica zbog zločina nad srpskim stanovništvom.Ono što je bitno je da je ovaj institut korišćen i u regionalnim tužilaštvima, u Republici Hrvatskoj imamo oko 3000 osuđenih Srba upravo primenom instituta suđenja u odsustvu, pa ne vidim zašto taj institut nije mogao da se koristi do sada pred srpskim pravosudnim organima.Kada je reč o izboru predsednika sudova, samo bih napomenula da se ovde ističe primedba da šest meseci nije Narodna skupština raspravljala o predlogu koji je dostavljen od strane VSS,a podsetiću vas da ste imali prilike da birate predsednike sudova 2010, 2011 i 2012. godine i da gotovo tri godine u Srbiji ne da nismo izabrane predsednika sudova, već nije bio ni raspisan, ni objavljen konkurs za njihov izbor pa se tada niste pitali da li ti sudovi mogu da funkcionišu ili ne.Mislim da sa kandidatima koji su danas predloženi ni na jedan način nije bilo dovođenje u pitanje funkcionisanje osnovnih i viših sudova u prethodnom periodu i period od šest meseci nije tako dug period da bismo trpeli kritiku.Ukoliko sada menjamo Zakon o sudijama u pogledu onoga što je poslanik Aleksandar Martinović predložio ne vidim išta sporno u tome da priznamo da je možda bila greška što se menjao zakon 2013. godine, jer upravo na osnovu iskustva koja smo imali do sada u praksi verovatno da smo shvatili da da na drugi način može da se obezbedi kontinuitet i efikasniji rad sudova.Ono što je takođe bitno je da kada je reč o kontinuitetu i radu predsednika sudova moram da istaknem i primenu jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, koji se donosi na osnovu programa koji donosi VKS, koji je koji je u protekle dve godine i te kako dao velike rezultate kada je reč o smanjenju starih predmeta i danas ne možemo da govorimo o stotinama i desetinama predmeta koji postoje u parnici i krivici koji traju duže od 10 godina. To je svedeno na minimum upravo zahvaljujući programu rešavanju starih predmeta koji su doneli predsednici sudova. Upravo da bi se omogućio kontinuitet u sprovođenju takvih programa smatram da je sasvim opravdano da predsednici sudova mogu da nastavljaju i obavljaju svoju funkciju i po navršenju radnog veka. Zahvaljujem. **Maja Poštovana predsednice, ministri, kolege narodni poslanici, izbor Tužioca za ratne zločine je od presudnog značaja za utvrđivanje istine, razotkrivanja zločina i procesuiranje onih koji su počinili zločine.Na to nas snažno opominje i ovaj „Zid plača“ ispred Doma Narodne skupštine koji bi trebao da bude zapravo naša savest svih nas i budućih tužioca za ratne zločine i nas poslanika. Mora da nam nametne pitanje da li smo položili ispit savesti, da li smo uradili sve što smo mogli da se razotkriju zločini i zločinci procesuiraju.Ja sam se opredelio za kog kandidata glasati kada je u pitanju izbor Tužioca za ratne zločine. Međutim, ne mogu da budem zadovoljan onim što je dosadašnji rad Tužioca za ratne zločine. U jednom delu su procesuirali one koji su iz redova srpskog naroda počinili zločine nad pripadnicima drugih nacionalnosti i taj posao podržavam. Međutim, mislim da je apsolutno nedovoljno učinjeno da se procesiraju zločini koji su počinjeni nad srpskim narodom i tokom rata u Hrvatskoj, u BiH, posebno na KiM.Zato od novog tužioca za ratne zločine očekujem da reši neke probleme, prvo unutar Tužilaštva za ratne zločine na koje ću da ukažem, a onda da se maksimalno posveti procesuiranju onih, i to u odsustvu ako nisu dostupni, koji su počinili zločine posebno nad srpskim narodom, jer vidimo da situacija u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i Kosmetu nije takva da možemo očekivati od sudova koji funkcionišu na toj teritoriji da će oni procesuirati one koji su počinili zločine nad srpskim narodom.Ono što me posebno zabrinjava i na šta, gospođo ministarka, ukazujem, u Tužilaštvu za ratne zločine postoje osobe koje su na nezakonit način izabrane. To je neviđen skandal. Ne može da radi u Tužilaštvu za ratne zločine, posebno na mestu zamenika, neko ko je, recimo, deset dana nakon isteka konkursa podneo prijavu za zamenika i koji nije prošao izbor kroz Skupštinu. To nije samo posao budućeg Tužilaštva za ratne zločine da razreši, nego i vaš u Ministarstvu pravde. Ne može da se dozvoli falsifikovanje dokumenata.Pogledajte zapisnik sa sastanka sa pravnim savetnikom jedne zapadne ambasade, gde se Tužilaštvo, tadašnji tužilac za ratne zločine obavezuje da će jednom mesečno informisati pripadnike ambasade o toku svakog predmeta, o toku predmeta. Ali, taj zapisnik je falsifikovan u više navrata, jer ono što su govorili na sastanku i što je u prvom zapisniku je mnogo, mnogo gore. Ne može se dozvoliti da tužilac za ratne zločine tuži poslanike koji žele da znaju šta je urađeno da bi se procesuirao zločinac Ramuš Haradinaj, da poslanika tuži i ometa ga u radu, ukida njegovo ustavno pravo. Tuži ga američkom ambasadoru. Ako se u narednom periodu nastave takve nepravilnosti u Tužilaštvu za ratne zločine, onda ja ne očekujem da će ono ispuniti svoju funkciju.Zatim, mislim da je neophodno da se ispitaju detaljno i precizno načini trošenja sredstava koje je Tužilaštvo za ratne zločine u minulom periodu dobijalo na osnovu donacija. To nije utvrđeno. Ja sam dobio bezbroj primedbi, bezbroj informacija od pojedinaca koji mi ukazuju na te nepravilnosti, a posebno na funkcionisanje neke nevladine organizacije, sada ugašene, pod nazivom „Centar za tranzicione procese“.

koje nisu bile zainteresovane za procesuiranje onih koji su počinili zločine nad srpskim narodom, nego samo za one koji su iz redova srpskog naroda počinili zločine nad drugim nacionalnostima. Zatim, neviđen pritisak i neviđene uloge.Moram da vas pitam, gospođo ministar, kako niko do sada nije objasnio ulogu Fonda za humanitarno pravo u radu Tužilaštva za ratne zločine? Kako je Nataša Kandić godinama imala, ne znam da li još uvek ima, kancelariju u Tužilaštvu za ratne zločine? Podmetali su lažne svedoke na osnovu kojih su ljudi bili osuđivani. Kako niko nije reagovao na saopštenje za javnost upravo Tužilaštva za ratne zločine od 14. novembra 2011. godine gde, citiram, piše - direktorka Fonda komentariše suđenje, rad suda i Tužilaštva pristrasno i nestručno, u postupke ulazi sa unapred stvorenim predubeđenjem o krivici i nevinosti. Postupanje sudija i tužilaca u predmetu vezuje za ličnosti koje postupaju, a ne sa sadržinom radnje koje se u postupku preduzimaju, uvek polazeći, obratite pažnju na ovo, sa stanovišta svojih interesa da se po svaku cenu, bez postojanja validnih dokaza, dokaže da je naša država, tj. država Srbija odgovorna za sve zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a ne sami izvršioci protiv kojih se vodi postupak.Dakle, nekome je izgleda u interesu svih ovih godina da država Srbija bude označena kao odgovorna za zločine koje su počinili svi drugi i da se samo srpski narod proglasi nekakvim zločinačkim narodom. Ukazujem na ove nepravilnosti i opravdane sumnje zato što mislim da je sve ovo uticalo na rad Tužilaštva za ratne zločine, a da je upravo taj uticaj rezultirao time što imamo izuzetno mali broj optužnica koje je Tužilaštvo za ratne zločine podiglo za zločine protiv srpskog naroda.

i to je izuzetno važno. To se odvijalo u vrhu Tužilaštva za ratne zločine i ti ljudi moraju da snose odgovornost za to prikrivanje zločina.

a koje su prikupili predstavnici Komiteta za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, kao i predstavnici boračkih i Udruženja žrtava rata iz Republike Srpske i dostavili Tužilaštvu za ratne zločine na dalji rad i postupanje. U originalnim izjavama pred policijskim i sudskim organima Srbije izbegla lica su svedočila o svojim stradanjima i stradanjima svojih sunarodnika, često navodeći imena izvršilaca ratnih zločina, Hrvata i Muslimana, u svojim izjavama.Neblagovremenom obradom i držanjem ovako dragocenog materijala u magacinskom prostoru tužilaštva do kraja 2011. godine u mnogome je otežano istraživanje i procesuiranje ratnih zločina koji su izvršeni nad Srbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i odbrana haških optuženika koji nisu imali pristup ovoj dokumentaciji. Ko je to radio? Za čiji interes? Ko plaća ljude koji rade u Tužilaštvu za ratne zločine? Ili, pogledajte ovo, jedna od pritužbi koju sam kao poslanik i predsednik Odbora za KiM dobio. Kako je moguće, piše u pritužbi, da tužilac 5. maja 2012. godine smatra da opisane radnje krivičnog dela predstavljaju ratni zločin protiv civilnog stanovništva, radi se o Albancima koji su bili optuženi za zločine, a 1. juna iste godine da one nisu ratni zločin, već udruživanje u vezi terorizma i da potpadaju pod Zakon o amnestiji? Ako je ovo u skladu sa zakonom, onda ja zaista uopšte ne znam šta znači funkcionisanje po zakonu.Takođe, u narednom periodu očekujem da budući tužilac za ratne zločine skine kompletnu ljagu od ljudi koji su nadasve vrhunski, rukovođeni otkrivanjem istine, radili svoj posao kao novinari i u predmetu „Novinari, ratni huškači“. Oni koji su izmislili taj predmet, njima je cilj da sakriju zločine koji su pričinjeni i počinjeni nad srpskim narodom i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i na Kosmetu.Konačno, mislim da ćemo i od novog tužioca, iskreno se nadam da će to biti osoba za koju sam se opredelio da ću glasati u danu za glasanje, dobiti i dalje veoma aktivnu podršku Radnoj grupi, koju je formirao Odbor za KiM, za prikupljanje dokaza o zločinima koji su počinjeni nad pripadnicima srpskog naroda.U potpunosti podržavam ove kriterijume, gospođo ministarko, kada ste rekli da pored regionalne saradnje, koja treba da se nastavi i to je taj drugi deo naše savesti koji mora da bude uvek čist, da se procesuiraju zločinci u odsustvu ako nisu dostupni našim organima i da se veća pažnja posveti istraživanju, otkrivanju i procesuiranju zločina nad srpskim narodom. Jer, ko će, ako ne mi, ako ne država Srbija, da procesuira sve one koji se tako smeju i tako sprdaju sada kada mi pokazujemo „Zid plača“ ovde? To je naša savest, to je posao koji nam predstoji u narednom periodu. Hvala

imam nekih sedam minuta da kažem nešto o 43 tačke dnevnog reda, ili 44 tačke, što je naravno nemoguća misija. Ova rasprava današnja kojoj smo prisustvovali samo pokazuje, čak i kada je najdobronamernije tumačimo, koliko je bilo pogrešno i kratkovido sažimanje svih ovih tačaka dnevnog reda. To ne odgovara čak ni kolegama iz vladajuće većine, niti na taj način uvažavamo značaj tačaka o kojima smo ovde govorili.Vidimo da su neki zainteresovani, neki lično, a i generalno svi bi trebalo da budemo zainteresovani za rad Tužilaštva za ratne zločine, neki su čitali svoja izlaganja i sve vreme poslaničke grupe trošili na tu temu. Pa zašto to onda nije posebna tema? Ja se slažem sa dobrim delom te argumentacije koju smo čuli i o problemima u radu i o potrebi da bude drugačije i kada je reč o procesuiranju zločina protiv Srba, sve se slažem. Zašto to onda, gospodo kolege, kako hoćete, drugovi, braćo, zašto to onda niste izdvojili da se cela jedna sednica posveti tome? Ovako se stiče utisak da su sastavljene babe i žabe i onda i mi sami delujemo konfuzno, pogotovo građanima koji nas gledaju jer ne možemo ni o jednoj temi dovoljno iscrpno da govorimo. To je što se tiče Tužilaštva za ratne zločine.Zatim, imamo tačku koja se tiče tužioca, to je potpuno druga tema, treće su zajmovi i četvrta je, ovo što je predložio kolega Martinović, Zakon o sudijama. To su neke četiri logične celine o kojima smo mogli koliko-toliko da raspravimo i da svako nekako može da dođe do reči i do argumentacije.

na kojima nismo mi učestvovali nego predsednički kandidati.Dakle, vi kažete da je ovo vrlo povoljan zajam. Ja mogu da vam verujem u tome. Ali, ako su bilansi države tako dobri i ove vlasti tako dobri, da vas pitam ovako zdravorazumski, a vi ćete nam odgovoriti, i meni i javnosti, pa zašto nismo vratili dug? Mi se ipak zadužujemo. Kada slušamo ne samo vas nego predstavnike vlasti, vrlo često mi deluje, pa to je i sam premijer znao da kaže ponekad, kao da nam neko poklanja, kao da dobijemo milijardu, a to kao da nam je poklonio neko nešto. Pa dobijamo ovo, pa ono. Ne, mi se zadužujemo, po doduše možda boljim uslovima nego što smo ranije. Meni je drago ako je to tako. Ali se mi zadužujemo, i to sa rokom otplate. I to nam je vrlo važno i to želim da javnost zna. Do 2036. godine je rok otplate i ne možemo pre toga, odnosno možemo samo pod određenim uslovima, jel tako, da to vratimo. To zvuči jako povoljno, ali to je malo po principu – brigo moja pređi na drugoga. Dakle, i gospodin ministar i ja do tada verovatno nećemo biti živi. Ako postoji smisao i one floskule i fraze o tome da se zadužuju naša deca i unuci, onda je upravo to. Mi na ovakav način zadužujemo našu decu i unuke. Ja se slažem da su to verovatno radili drugi, možda i nepovoljnije. Znači, jedna stvar, ako smo tako dobri, što ga podižemo, što povlačimo, što iz tako uspešnih bilansa ne vraćamo?Kada smo kod tih uspešnih bilansa, čuli smo i od vas, ja sam i juče slušao kolege iz vladajuće većine, kako smo mi ove godine popravili naš bilans i smanjili smo dug za 600 ili 700 miliona evra. Kada se povećava dug, onda vrlo često jasno i glasno kažete i naročito ističete da je dobrim delom to povećanje duga bilo posledica nepovoljnih valutnih kurseva. Zašto sada ne kažemo da je od tih 600 ili 700 miliona koje smo smanjili recimo pola milijarde evra zapravo posledica da nam sada odgovara kurs valute na svetskom tržištu, pa je sada ispao dug manji.Druga manji.Druga stvar, vi ćete me ispraviti ako grešim, da li je tačno da je za mandata ne ove Vlade nego ove vlasti, od promene vlasti 2012. godine, vi tada niste bili ministar, ali svejedno, da je dug povećan sa 15 na 25 milijardi dolara. To je rezultat kojim se ne hvali niko iz ove vlasti. Možda je moralo, možda je to faktor inercije, ali je činjenica da je dug povećan za gotovo 10 milijardi evra, to sada varira u zavisnosti od kursnih razlika.Rečeno

Ja pohvaljujem stabilizaciju u ovim sektorima koje stalno ističete, ali se slabo priznaje da postoji i ova druga strana medalje. Dug je povećan skoro 10 milijardi i, drugo, proporcija je sa 65 otišla na 68%.Što se tiče Predloga zakona o sudijama, samo to da kažem, ne morate mene ubediti, svako iz struke zna ili sluti da je predlog i ideja ovog produženja, odnosno dupliranja praktično, nemogućnosti reizbora za predsednike sudova motivisana vrlo banalnim razlozima. Dva su razloga. Jedno je mogućnost kontrole, jer vlast preko predsednika sudova najlakše kontroliše, lakše je kontrolisati jednog predsednika suda nego čitav sud i mnoge različite sudije, ili bar mogućnost kontrole. Drugo da postoje neki predsednici sudova kojima ističe mandat i to je javna tajna i to znaju svi iz struke, možete vi meni sada mahati procentima ili nekim etiketama, da nekim važnim predsednicima sudova ističe mandat vrlo brzo i njima je potreban reizbor. Kao što neki vrlo brzo treba da idu u penziju, pa je onda uvedena ova, ja bih rekao, nepotrebna stavka, iako ja ne spadam među mlađe ovde poslanike, ali treba biti realan, da neće neko sa 67, 68 ili 69 godina biti tako jako uspešan u obavljanju svoje i sudijske i još predsedničke funkcije. Dakle, nekima je blizu penzija, neki se penziji raduju, a neki od nje beže, to znamo. Kada ste mlađi, onda obično kažete – jedva čekam penziju, a kada ste stariji, onda kažete – jao, prokleta penzija.Elem, neki predsednici sudova se spremaju za penzije, na ovaj način se čini njima usluga, a ti su predsednici sudova bliski vlasti, odnosno vladajućoj garnituri. To je u suštini ova priča. Sve ove slatke argumentacije koje je potegao kolega Martinović mislim da služe samo da se na neki način zamaskira ta elementarna činjenica.Ne bih više dužio. Ostalo ću kada bude razgovor o amandmanima. Voleo bih da čujem pre svega odgovor ministra Vujovića, a i gospođe ministarke, a vidim da ona trenutno nije prisutna. Hvala.

važnih.Podaci o kretanju duga se objavljuju svakog meseca. Svi imaju pristup tim podacima. Ako želite detaljnije, možemo detaljnije da vam damo, na kojem god nivou detalja možete da dobijete, pod jedan.Pod dva, ovaj konkretni kredit se nalazi u članu 3b linija 2 sa 182,6 miliona evra, to je bilo u budžetu, to je bilo doneto kao sastavni deo projektovanog budžeta i svega ostaloga.Pod odgovor na pitanje – kako se koriste sredstva. Ako pogledate u prilogu dokument, piše – sredstva, pod jedan, su odmah raspoloživa, čim ratifikujemo i dobijemo pravno mišljenje, sredstva su odmah raspoloživa u celosti. Postoji jedno ograničenje – ona ne mogu biti trošena na vanredne rashode, što znači da sve ono što je ušlo u budžet koji je ovaj parlament odobrio, sve su legitimni rashodi. Prema tome, mi to koristimo za tzv. opšte finansiranje države kao da smo prikupili pare od poreza ili od donacija ili od bilo čega drugog, nema ograničenja. Postojala su nekad ograničenja za oružje, za dragocenosti itd, sada to više ne postoji. Znači, tu je sve jasno.Što se tiče cifara zaduživanja, samo da kažemo neke stvari, jako važno. Mi neto smanjujemo dugo, znači, nema nikakve dileme, to vam se samo tako čini. Mi smo od januara smanjili dug sa 24,8 na 24,15 milijardi, to je 650 miliona. Od toga, 180 miliona se odnosi na kursne razlike, a 670 miliona se odnosi na smanjenje duga. Prema tome, to je potpuno konzistentno. Možete detalje da dobijete od nas kada god želite. Ovih 182,6 miliona koji su bili planirani da doprinesu opštem finansiranju stanja duga države, da imamo deficit, možemo da koristimo za deficit, inače ćemo iskoristiti da otplatimo najnepovoljnije kredite i time smanjimo trošak zaduženja. Nama se stanje fiskalnih rezervi fiskalnih rezervi kreće, finansiramo ono što moramo i otplaćujemo ono što dospeva za otplatu. Dospeva u smislu hartija od vrednosti. Znači, finansiramo kredite, a isplaćujemo hartije od vrednosti koje dospevaju.U meri da pojednostavim stvar, ako dospeju hartije koje je država izdala pre tri ili četiri godine u iznosu, evo neka pretpostavimo, od 182,6 miliona, mi ćemo to vratiti. One su po pravilu negde oko 5-6%, znači, na ovome ćemo uštedeti 5%, na nivou 180 miliona to vam je skoro 10 miliona uštede. Znači, ovaj će nam kredit doneti 10 miliona čiste uštede. Kamata koju ćemo plaćati će biti svega 1,2 miliona godišnje i dospeva celih 182,6 miliona 2036. Nije – „brigo moja, pređi na drugoga“, nego da sklonimo teret dugova 20 godina. Dvadeset godina dobijamo po neverovatno povoljnim uslovima da koristimo ta sredstva zato što smo obećali da izvršavamo reforme. Dobijamo sredstva za reforme koje smo već uradili. Ovo kada je bilo na Savetu direktora, ako pogledate spisak, to su sve stvari koje su urađene 2015, 2016. godine. Znači, oni od nas nemaju ni jedan uslov koji je preostao.Kolega Đurišić citira nešto što se nalazi u drugom dokumentu, a to je naš tekući aranžman sa Fondom, gde imamo stvari koje nismo doneli. Ovo je sve unazad. Ovo dok nije ostvareno, nije ni išlo na Savet direktora Svetske banke. Prema tome, tu nikakvih rizika nema. Rizik je na nama da li ćemo te reforme završiti i da li će one biti dobro urađene. Što se ovih para tiče, ovo nam je priznanje za ono što je već urađeno. Voleo bih da to trajno ostane, da ne bude da smo dobili pare, a da posle nismo to doveli do kraja. Prema tome, ta dilema moralna ostaje da li ćemo istrajati, ali to je na nama, a nije na njima.Konačno, što se tiče upravljanja javnim dugom i svim ostalim veličinama, veličinama, ako pogledate biće vam strašno jednostavno, samo saberite procenat fiskalnog deficita sa tim ciframa koje poredite. Znači, nama je deficit bio 6,6% u 2014. godini, pa je bio 3,7% u 2015. godini. Te dve cifre su vam preko 10%, pa to vam je 10% povećanja tog, razumete. To ste morali odnekud. To je bila ta inercija koju nismo mogli da zadržimo. Prošle godine je bilo svega 1,4% i to je bilo sve vraćanje starih dugova. Saberite te tri cifre, znači vama će od ovog povećanja, 12-13% vam se odnosi direktno na finansiranje deficita, dodajte tome projektne zajmove i doći ćete vrlo brzo do cifre koju pominjete.Stvarno mislim da postoji možda potreba da organizujemo jedan poseban, neformalni sastanak, okrugli sto ili nešto gde ćemo razmotriti sve cifre da svima bude jasno. Hvala vam.